Има кворум, откривам заседанието. Уважаеми колеги, позволете да Ви представя Проект за програма за работата на Народното събрание за периода 3 – 5 май 2017 г. Той беше разгледан на Председателския съвет и ще го представя във вида, в който беше приет от същия.

няма постъпило такова. Предложение от Парламентарната група на „БСП за България“: 1. Проект на Решение за създаване на Временна комисия за установяване на пропуските и нарушенията в дейността на Агенция „Пътна инфраструктура“ и бившата Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ при провеждането и изпълнението на процедури по изграждането на магистрали и пътища. Вносители са Корнелия Нинова и група народни представители на 28

„Изслушване на служебните заместник министър председател и министър на отбраната Стефан Янев и на министъра на вътрешните работи Пламен Узунов по отношение на защита на националната сигурност, осигуряване охраната на държавната граница, извършваната кадрова политика, както и ресурсното осигуряване на двете ведомства“. Вносители са Цветан Цветанов и група народни представители на 28 април 2017 г. предложено като точка включването на Проекта за решение за създаване на Временната комисия, за която вече Ви съобщих, по реда на чл. 53, ал. 8 ПОДНС. За т. 4 се предлага Проект на решение за спиране преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители“. Вносители са Корнелия Нинова и група народни представители на 20 април 2017 г. Предложението е това да бъде

Имаме предложение по чл. 53, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за включване в Програмата на предложението за изслушване, което току-що гласувахме, и вече е включено. Сега продължаваме със съобщения. Постъпили законопроекти и проекторешения: На 28 април 2017 г. е постъпил Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на пропуските и нарушенията в дейността на Агенция „Пътна инфраструктура“ и бившата Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ при провеждането и изпълнението на процедура по изграждане на магистрали и пътища. Вносител е Корнелия Нинова и група народни представители. На същата дата е постъпил Годишен доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република

април 2017 г. с писмо от служебния заместник министър председател по подготовката на българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г. – госпожа Деница Златева, в Народното събрание са постъпили указания по Втория проект на 18-месечната програма на Естония, България и Австрия за председателството на Съвета на Европейския съюз от 1 юли 2017 г. до 31 декември 2018 г., одобрен е и от Министерския съвет на 26 април 2017 г. С писмо на председателя на Народното събрание материалът е предоставен на председателите и съпредседателите на парламентарните групи. След избиране на постоянни комисии на Народното събрание, Докладът ще бъде предоставен на парламентарните комисии, съгласно установената парламентарна практика. Материалът е на разположение на народните представители и в Библиотеката на Народното събрание. От Националния статистически институт е постъпила информация за бизнес климата в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите през месец април 2017 г., общият индекс на цените на производител в промишлеността и индексите на цените на производител на вътрешния и на международния пазар за март 2017 г. Материалите са на разположение на народните представители и в Библиотеката на Народното събрание. Продължаваме с предложенията за включване в дневния ред по чл. 53, ал. 8 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Имаме представител Жельо Бойчев – заместник-председател на Парламентарната група на „БСП за България“ . Моля да излезе вносител, за да представи предложението.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

и бившата Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ при изграждането и изпълнението на процедури по изграждане на магистрали и пътища в България“. Проектът за решение предвижда: „1. Създаване на Временна комисия за установяване на пропуските и нарушенията в дейността на Агенция „Пътна инфраструктура“ и бившата Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ при провеждането и изпълнението на процедури по изграждане на магистрали и пътища. 2. Временната комисия следва да се запознае с информацията и сигналите за некачествено извършени строително-монтажни работи при изграждане на магистралите „Марица“, „Тракия“ и „Струма“ и за спазването на гаранционните срокове, фиксирани в договорите за изпълнение, съгласно Закона за устройство на територията. 3. Временната комисия извършва проверка на договорите за текущо поддържане на републиканската пътна мрежа и възлагани ли са по тях строително-монтажни дейности в нарушение на Закона за пътищата и Закона за устройство на територията. 4. Временната комисия да установи съществуват ли практики към вече сключени договори в предмета на същите и да се включват нови етапи и участъци, които по същество са нови строителни обекти и следва да са предмет на самостоятелно възлагане и има ли нарушения при избора на подизпълнители и доставчици, без наличие на одобрени работни проекти. проекти. 5. Временната комисия изготвя доклад за резултатите от работата, направените констатации, установени нарушения и предложения за предприемане на съответните мерки от отговорните институции. 6. Временната комисията се създава на паритетен принцип – по двама народни представители от всяка парламентарна група. 7. Временната комисия се създава за срок от три месеца.“

Същевременно и в момента, а и по-назад във времето, сме свидетели на множество скандали, които съпровождат начина по възлагане и самото изпълнение на такъв тип строителни дейности. Затова и в отговор на тези обществени очаквания е нашето предложение за създаване именно на такъв тип Временна комисия. Искаме всички тези съмнения, които има българското общество – за това, че процедурите са са опорочени, че процедурите едва ли не имат предрешен победител; за това, че огромен финансов ресурс се концентрира и съсредоточава в малко на брой компании; в това, че Законът за обществените поръчки под една или друга форма бива заобикалян; за това, че не винаги качеството на изпълнените работи съответства на заданието на възложителя, е желанието да направим такъв тип анкетна комисия. Знам, че някои от Вас ще Ви кажат: българският парламент не е мястото, което трябва да се занимава с такъв тип комисии. Искам да припомня, че назад във времето това е утвърдена парламентарна практика. В миналото Народно събрание ние имахме анкетна комисия, която преглеждаше дейността на пенсионно-осигурителните фондове; комисия, която се занимаваше с картела при горивата; комисия, която изследваше всички факти и обстоятелства около АЕЦ „Белене“; анкетна комисия, която се занимаваше и със случая „Мини Бобовдол“. Така че няма нищо неестествено в това българският парламент да отговори при създаването на такъв тип въпроси и големи очаквания по такъв тип теми, касаещи стотици милиони. Нещо повече. четвъртото народно събрание започна добре работата си. Създаде две анкетни комисии – едната е за проверка на всички случаи на неизплатени трудови възнаграждения, и втората – за случаите на наличие на завишени стойности на уран и на алфа-активност във водите на Република България. Това ще бъде третата стъпка, която ще бъде в отговор на всички тези очаквания, които има в българското общество, и всички съмнения, които има. Българският парламент е мястото, където те могат да получат своя отговор и да бъдат разсеяни. И, ако се окаже, че в дейността има промени и ни е нужна промяна в нормативното законодателство, съвсем естествено е българският парламент да излезе с такъв тип препоръки. Ако се окаже, че има съответните нарушения – ясни са адресатите, където те трябва да бъдат насочени. към колегите, към ГЕРБ, които твърдят, че нямат никакви притеснения в тази сфера, няма нищо по-естествено от това да подкрепят създаването на тази Комисия и да докажат, че не се притесняват от всичко това, което се е случило в рамките на техните правителства, в дейността по възлагане и изпълнение на строителни дейности в България. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Бойчев. Реплики? Няма. Други изказвания? Господин Ненков, заповядайте.

няма от какво да се притеснява ГЕРБ за последните години особено в тази сфера, където може би е един от най-големите успехи, които са… Казвам, Казвам, че в последните години, особено в сферата на изграждане на инфраструктурата, това винаги е било олицетворено в управленията на последните правителства на Бойко Борисов и точно в тази насока не мисля, че има от какво да се притесняваме. Само че още в начина, по който е зададена самата Комисия, едва ли не навежда на мисълта, че има нещо нередно, защото вие сте озаглавили Комисията…

по начина, по който искате да направим тази Комисия, някак си хвърляте обвинения за Агенцията. Да, вярно, има прокурорски разследвания относно лот 1 на „Марица“, което, разбира се, е нормално. Няма нищо лошо институциите да си свършат своята работа, няма нищо лошо прокуратурата да разследва тези процедури, но не бива ние като парламент и като народни представители да се занимаваме точно с тази дейност – да дублираме работата на прокуратурата. според мен Вие по-скоро търсите някакъв политически дивидент. Ясно, разбирам, това е силната страна на ГЕРБ. Наистина това е знаково за управлението на ГЕРБ и е ясно, че така е най-сладко и най-изгодно – да атакуваш политически точно силните страни на опонента. Разбирам го, но в крайна сметка точно там, при положение че в момента и прокуратурата се занимава с някои от тези обществени поръчки, смятам, че парламентът не е необходимо да го прави и не мисля, че от това нещо може да излезе някакъв политически дивидент. Още повече че има и разследващи органи извън които също се занимават с това да установяват дали има нарушения по начина на провеждане на процедурите особено що се касае до магистрали и инфраструктурни обекти, които са финансирани по европейски фондове. Така че не смятам за целесъобразно тази Комисия да бъде създадена – само ще дублираме работата. И нека по-скоро да оставим прокуратурата и останалите институции и контролни органи да докажат дали има такива нарушения. Ако има, разбира се, някой виновен или някой, който не си е свършил работата със своето действие или бездействие, и е допринесъл до накърняването на имиджа или на работата на тези институции – специално на Агенция „Пътна

Уважаеми господин Ненков, нямаме намерение да превръщаме парламента в съд или в прокуратура. Знаете, че прокуратурата се занимава с разследване на досъдебни и производствени престъпления. Тук ние твърдим за извършване на пропуски и нарушения, а не за престъпления. Нима Вие твърдите, че не е извършен нито един пропуск или нарушение, в следствие на което държавата е претърпяла някакви загуби?

Заповядайте – народният представител Манол Генов.

Идеята на тази Комисия е не само да установи нарушения или нередности, но идеята е да разшири обхвата и кръгозора по отношение на тези пропуски – защо са допуснати? Аз ще Ви дам един пример. Ето, госпожа Павлова е тук, Лиляна е ексминистър на Регионалното развитие. Например, когато установите дефект или предявите претенция по изпълнение на гаранционни срокове особено по Закона за устройството на територията, първо, „Пътната агенция“ трябва да свърши някаква работа, да отстрани този дефект, да възстанови експлоатационното състояние на магистралата или на пътя в нормални параметри и след това трябва да фактурираме изпълнителя. Говоря в случая, когато гаранцията за добро изпълнение е върната съответно от възложителя, така че нека да се видят тези нередности и тези пропуски, които дай Боже, да не бъдат установявани, но има и такива, и да бъдат предприети съответните законодателни промени в областта на законодателството или поднормативните актове. просто така да се откажем от съществуването на тази Комисия, защото на някой не му харесва името, не го виждам като сериозен аргумент. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Генов. Трета реплика има ли? Няма. Господин Ненков, заповядайте за дуплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, господин Генов, господин Попов! Аз не мога да твърдя, че няма пропуски или нарушения. Естествено, всяка една институция, всяка една администрация винаги има добри практики, има и

е някакъв опит да се атакува точно тази силна страна на Кабинетите на Борисов. Защото, ако си спомняте, преди десетина години в какво състояние беше инфраструктурата в цялата страна – не казвам, че сега блести, но със сигурност много неща се направиха през последните години от това, и някак си не отива на парламента точно в този момент да търси малко под вола теле. Защо? Защото

Тук ние, като народни представители, можем да се запознаем с информация от всички тези институции и да кажем на обществото дали е така, или не е така. В случая обаче да разследваме кой е вземал обществени поръчки, защото съм сигурен, че Комисията ще работи точно по този начин: кой каква обществена поръчка е вземал, какви нарушения има – има си институции, които могат да свършат тази работа. Не мисля, че парламентът е институцията, която трябва да го прави. Затова смятам, че не е целесъобразно да се създава Благодаря Ви, уважаеми господин Ненков. За изказване – народният представител Данаил Кирилов. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Искам да изразя остро отрицателното си становище към предложението, което е внесено за създаване на Временна комисия за установяване следните аргументи. Ясна е, прозрачна е тезата на колегите от „БСП за България“, че искат да обърнат ефекта в дефект, тоест за пореден път да внушат в общественото пространство, че нещо не е наред, че ако се е случило нещо хубаво, то не е толкова хубаво. Последните седмици бяха до известна степен атрактивен индикатор на това намерение и на този политически модел. По тази причина възразявам срещу такъв подход. Би следвало, дори когато имаме остро желание да се каляме и да се тъпчем, да се опитваме да бъдем, ако не максимално, то поне пределно в рамките на достойнството, в рамките на общоприета морална норма, да бъдем достойни!

Оказва се, че доказателства в тази посока са само твърдения, които са достатъчно едностранни. В този смисъл искам да кажа следното:

Няма да споря по генезиса кой бабува, кой беше авторът на въпросното служебно правителство. То обаче имаше три месеца да установява,

предполагат, че такива доказателства се предявяват. Народното събрание не бива да измества прокуратурата в такова разследване. Нека да не се месим във разследващата и обвинителната дейност на прокуратурата. Защо Народното събрание не бива да се занимава с този казус? Защото това далеч не е най-значимият казус. Всяка административна дейност вероятно вероятно съдържа известни отклонения. Те не са в хипотезата на престъпления, но вероятно са административни нарушения. Затова имаме процедури, по които тези нарушения, първо, се отстраняват, след това се носи административно-наказателна отговорност. Поемането на такава работа от Народното събрание ще изпълни Вашето намерение да внушаваме на обществото, на хората, виждате ли, този подход е неверен, неправилен. Слушах и колегата Бойчев, който казва: „и причинените вреди“, „и причинените щети“. къде са доказателствата за тези щети и вреди! Слушах и другия оратор, който иска да ни обърне в експерти при строителни и технически експертизи.

да приложим по-висока норма и стандарт на обективност. Лесно е да се сипят обвинения дори когато има

Заповядайте, господин Попов.

Ако всичко е толкова прекрасно и чудесно, какво прави прокуратурата в АПИ? Ако считате това за позитив на Вашето управление, от какво има да се крият? Народното събрание следва да даде публичност, става въпрос за милиони левове – не на това или онова правителство, а милиони левове на българските граждани! Именно с отказа си Вие внушавате, а не ние, че има нещо скрито, тайно, незаконосъобразно. Благодаря Благодаря Ви, господин Попов. Други реплики? Няма. Заповядайте за дуплика, господин Кирилов. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Попов, следвам текста така, както сте го написали: „установяване на пропуските и нарушенията в дейността“.

публично. Всичките действия по строителството и изграждането на пътната инфраструктура са под погледа на обществото, толкова години са под погледа на обществото. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов. Други изказвания? Заповядайте, господин Московски, за Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз също не бих приел създаването на една такава комисия на ниво парламент поради няколко причини. Първо, на паритетен принцип всяка една от политическите партии трябва да излъчи свои представители в тази комисия. Аз не познавам в ГЕРБ експерти, може да има от колегите, които да са пътни инженери и да дадат тази експертиза, която е необходима за комисията. Не се сещам и от БСП да има пътни инженери, може и да има, или хора, които да имат тази експертиза. В другите парламентарни групи също не познавам хора, които да са с професия с тази насоченост. Така че от тази гледна точка нека си зададем въпроса: кои ще бъдат хората, които ще оценяват – дали ще са технически експертизи, или ще са изслушвания? Тоест тук сме в хипотеза, че паритетността може и да не бъде спазена от гледна точка на качеството на експертиза, която ще имат тези хора. На второ място, ако не сте запознати, особено при разходване на европейските средства, нивата на проверки, които минават, са поне пет или Тоест с тази комисия в някаква степен ще обезсмислим тези контролни нива на разходване на всяко едно евро или всички средства, които се усвояват, особено по изпълнение на европейските програми. И мога да Ви ги изброя – освен вътрешните одитни и контролни органи, които са в самите институции, контролните органи, които са в управляващите органи, контролните органи на Национален фонд, което е към Министерството на финансите, контролен орган на звеното за управление на европейски средства, което е към Министерския съвет. Оттам нататък има ОСЕС на национално ниво, без да се пренебрегва и възможността Сметна палата и АДФИ да проверяват, оттам нататък отива в одитен одитен орган, който е към самата Генерална дирекция в Европейската комисия. И оттам нататък отива в Сметната палата на Европа. И ние искаме да кажем, че парламентът сега ще създаде една анкетна комисия, която да бъде по-компетентна от всички тези пет или шест нива, които всеки ден само това правят, те с друго не се занимават?! Има периоди, които са одитирани. Никой няма да отнеме правото на политическо говорене нито на Вас, нито на която и да е от политическите партии, представени тук. Изчакайте да минат проверки, или вземете готови направени такива. Там е описано. И действително няма институция или няма агенция в държавата, която да няма пропуски. Вероятно има някакви, но, както колегата Кирилов каза, една част са административно ниво, една част са на друго ниво, където е задействан вече Механизъм през нарушения, които могат да бъдат класифицирани вече и като престъпления. Никой няма да Ви отнеме правото да имате политическо говорене по казуса. Изчакайте да минат проверките, изчакайте да си излязат нормалните одити, стъпете на тях, анализирайте ги и тогава направете политическо говорене, ако искате и това Ви е темата. Но сега да изместваме и да казваме, че всички тези контролни органи, на които им е вменено и те само това правят, те друго не правят, да изземаме функциите на тези контролни органи с анкетна комисия в парламента и да кажем, че тя ще е по-компетентна от всички тези институции изглежда несериозно. Благодаря Ви, уважаеми господин Московски. Господин Генов, заповядайте за първа реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Московски е абсолютно прав за реда и начина, по който се одитира разходването на средствата от оперативните програми на Европейския съюз. Някъде дотам стоят така нещата и с националното финансиране. Но аз искам, господин Московски, да кажа за аргумента, който извадихте за експертизата. В миналия парламент Вие искахте комисия за „Белене“. Да ми кажете, че не знам кои са ядрените специалисти тук, в тази зала и от БСП, или от ГЕРБ, или от някой друг…

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Московски, Вие сте абсолютно прав и добре проследихте стъпките на така наречената „одитна пътека“, по която минават всички европейски средства

това не попречи 2013 г. първото писмо, с което се запознах, от Главна дирекция „Регионално развитие“, подписан от Дирк Анер, да гласи следното: За изключително тежки финансови нарушения, за неспазване на принципите на равнопоставеност, за още три-четири причини, за периода 2010 2010 – 2013 г. спираме средствата по Оперативна програма „Околна среда“.“ И след това беше наложена плоска финансова корекция. Вие сте прав съществуват всички тези механизми, но трябва да имаме воля да подобряваме работата си именно чрез такива действия, които да дават по-голяма публичност и по-голяма прозрачност на всички граждани и на всички бенефициенти, и на Европейската комисия за това как работим.

Няма. По същество репликата е изразяване на несъгласие. Господин Костадинов изрази пълно съгласие с това, което каза господин Московски, включително и примера, който даде. Заповядайте, господин Московски, за дуплика. Имате ли желание да се възползвате? Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател! Това, което искам да кажа в дупликата, е, че дори ако е необходимо парламентът да се включи в основната си функция с промяна на някакви нормативни актове, законодателни инициативи или промени в конкретни наредби, би могло да стане след като се направи окончателен анализ, след като минат всички проверки. И никой, пак повтарям, никой няма да ограничи някого да има и политическо говорене по темата. Но според мен правилното поведение на парламента е да се намеси тогава, когато има установени вече някакви практики – дали ще са нарушения или нещо друго, ако се установят такива, тогава може да се седне, да се направи анализ и да се каже: по този закон трябва да направим някаква корекция, за да може системата да функционира по-добре. Иначе в момента излиза едва ли не, че целенасочено се отива в посока само на една агенция. Ако е така дайте по-добре да направим анализ на всички държавни агенции. Вероятно навсякъде има някакви пропуски и да се работи тогава за всички агенции. Отиваме точно и конкретно в една агенция да се манипулира едва ли не темата за подобряване на работата в останалите. Никой няма да ограничи никого да има и политическо говорене, нека го направим нормално и парламентът да си изпълни точно това, за което са му функциите. Ако се види, че има някаква нарушения и проблеми,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, според мен, когато един народен представител с факти аргументирано, без да обижда никого, без да прави лични нападки,

да бъда не ироничен, а по-краен в това, което ще кажа, но ставаше въпрос за напомняне на процедурата какво е реплика. Вие не се изказвахте, а правихте реплика. Затова казах какво съдържа процедурата реплика. Припомнете си онзи ден какви изказвания и процедури направихте по начина на водене за неспазване на Правилника. Затова припомних какво е реплика.

и моята скромна персона пуснахме въпрос до госпожа Лиляна Павлова, впечатлени от факта как една фирма за толкова кратко време прави пакет от обществени поръчки за един милиард лева! Един милиард лева само за няколко месеца – почти като успешен тотомилионер! Или като онази леля от Испания, която се радваше – леля Гошка, която имитират всяка вечер. Почти като леля Гошка прави един милиард за една седмица!

и дава информация, че в АПИ се уговарят обществени поръчки! Водят се разговори и на определени фирми се дават обществени поръчки! И това го казват ясно. Шефът на АПИ казва, че Ви информира за това, което се случва! И Вие ме питате: защо правим въпросната Комисия?! Тази Комисия я правим, за да видим кой носи политическата отговорност, за да извадим и направим такива закони, господин Кирилов, с които да поправим тези неща, да не се случват втори път! Прокуратурата и съдът отговарят за наказателната отговорност, а ние, като Народно събрание – за политическата отговорност. Затова я искаме тази Комисия. И тук започват вече доказателствата. Лека му пръст на Димчо Михалевски колко време е изкарал на тази трибуна да говори, че в магистралите именно защото са такива и именно защото са били прави, затова го казвам,

и да не е затворена два месеца след това за ремонт! Една магистрала ми кажете, един участък, който да не е затворен за ремонт след това!

Госпожо Петкова, заповядайте.

Първо искам да кажа, че не подкрепям подобно искане за създаване на такава Комисия и ще се аргументирам. Не е ясно: поради каква причина, какво се случи,

Това е моят спомен. Ако имате някаква друга информация, с която разполагате и която ние не знаем, моля да кажете. Понеже няколко пъти се направи аналогията с Анкетната комисия за „АЕЦ „Белене“, колеги, нека да Ви напомня няколко неща. Тази Анкетна комисия беше свързана с всички факти и обстоятелства по отношение на този Проект. Под „факти и обстоятелства“ се разбират проверки на всички контролни органи, които имат компетентност да направят такива. Твърдения, които не са някак си така във въздуха, а доказани твърдения, с ясни имена на хора, позиции и периоди, в които са извършвани груби нарушения на законодателството в областта на обществените поръчки и други нормативни актове. Затова, уважаеми колеги, нека да оставим контролните органи да свършат своята работа те са компетентните институции. Нищо няма да остане скрито-покрито. Резултатът от тяхната дейност е публичен, така че всички ще имате възможност да се запознаете – и ние, и Вие, с това, за което имате някакви съмнения. Но нека да оставим контролните органи да работят

Мисля, че тази трибуна е голяма отговорност. Мисля, че когато се изправим тук и търсим политическа отговорност, защото друга няма,

Благодаря Ви, уважаема госпожо Дукова. Други реплики към госпожа Петкова има ли? Госпожо Петкова, ще се възползвате ли от правото си на дуплика?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

проблеми. Когато тук се говори, че има нарушения, които са били установени от контролни органи при една от комисиите, се питам: защо няма последствия за тях, няма арестувани, няма глобени!?

се много добре защо искаме тази Комисия и защо според мен има двоен аршин, когато някои комисии се приемат, а други се отказват. Нали си спомняте в миналото Народно събрание, когато създадохме Анкетна комисия за Бобов дол?! Нали си спомняте това нещо!? Там нямаше проверки, или не е имало случаи, когато това е установено, или все пак имаше проблем и ние се опитахме в парламента, понеже имаме специалисти и миньори – тук всеки втори е такъв, да видим какво става в мините в Бобов дол. Много Ви моля, нека когато излизаме от тук, да говорим политически, защото ние сме политически орган. Ние сме орган, който трябва да изследва проблемите и да види къде има пропуски в законодателството, за да се получават такива течове и такива проблеми. Когато говорим за магистрали, не говорим за квадратни метри асфалт, не говорим за километри дължина, а говорим за това, че там се харчи публичен ресурс. Харчат се пари, милиарди! Тези милиарди трябва да се харчат прозрачно, да се харчат така, че хората, когато пътуват по магистралите, да могат да пътуват по магистрали, а не по ремонтиращи се пътища. За да се е случило това, сигурно е имало пропуски, сигурно е имало нарушения!

Всичко това е един мит! И понеже този мит съществува, ние като хора, които тук сме се събрали да търсим вариантите за подобряване на положението, за да може хората да пътуват по тези магистрали, както каза господин Добрев „не да им се откачат вратовете от друсане по дясното платно“ и да могат да стигат безпрепятствено от точка „А“ до точка „Б“, и да може да има наистина пътища и магистрали, защото освен магистралите има и други пътища, които са много по-важни може би от пътя от София до Бургас, защото свързват отделни села, отделни градове и хората там нямат друг начин да се придвижват, е необходимо ние, като политически орган, да разгледаме всички пропуски, които са се случили, ако ги има. Нямам нищо против след това Комисията да излезе, ако не установи пропуски и нарушения, но Вие знаете, че тя ще установи и затова не я подкрепяте. И тогава, да кажем на хората: вижте, ние като парламент чухме, разбрахме, че има проблеми, опитваме се законодателно да намерим онези решения, които ще ни помогнат в бъдеще тези проблеми да ги няма, да няма „път на любовта“. Нали си спомняте този „път на любовта“ от магистрала „Марица“? Да няма друсания по магистралите, да няма дупки, да няма ремонти на втория месец, да има бензиностанции по пътищата, да има тоалетни най-малкото по паркингите, за да може наистина да бъдем цивилизована държава с нормалните си пътища. Затова много Ви моля, бъдете искрени към себе си и, ако не искате да подкрепите тази Комисия, недейте да вадите от девет кладенци вода. Кажете: „Страх ни е от резултатите и затова няма да я подкрепим!“. Иначе, по гласуването ще Ви познаем дали Ви е страх, или не.

Точно хората, които за всичките години на управление сте направили само една магистрала до Правец, и то защото е казал Вашият лидер навремето,

ще реши въпросите дали магистралата ще бъде вълнообразна, дали щяло да има тоалетни!? Вие сериозно ли го говорите, господин Ерменков, че това нещо може да го направи парламентът!? Вие сериозно ли го говорите?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

Не можах да разбера връзката на това, което каза господин Ненков, с Комисията. Най-вероятно господин Ненков сигурно като пътува по магистралите се сеща, че от време на време трябва да спре за тоалетна и, ако има и малки деца, не знам къде го прави?! Това, както казвам, е само един от резултатите за липсата на достатъчно добри правила за строителство на магистрали. Това е един от примерите, господин Ненков! Не парламентът ще прави правилата за това как и къде да има тоалетни, но парламентът може да направи онези закони, с които строителите на магистрали да се съобразяват, за да има магистрали, а не четирилентови пътища с разделителна линия по средата. Колкото до София, господин Ненков, много добре си спомням каква беше София, а сега Вие се опитайте да минете от тази страна на Народното събрание, пред Синода, без да си счупите краката по тротоарите, за да видите за каква София става въпрос! Благодаря.

За изказване – народният представител Цветан Цветанов.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 да могат да бъдат забелязани, да могат да изтрият срама от загубата на тези парламентарни избори и, разбира се, да няма с какво друго да се представят пред българските си избиратели за това, което са правили, или това, което биха могли да направят. Уважаеми колеги от БСП, ще Ви припомня, че действително има участъци от магистралите, където колегите казват, че може би леко се чувстват дискомфортно,

Само искам да напомня, че този дискомфорт е за доста кратък период от време, защото магистралите, които Вие направихте, бяха 80 километра и бяха на три пъти по-високи цени, докато управлението на ГЕРБ за всичките тези години успя да изгради магистрали и пътна инфраструктура от 300 километра. Имаме много по-голяма безопасност на движението по пътищата,

Кое е правилното, господа от ляво? Вие забравихте ли този период? (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Право да имат изказвания по тази тема могат да бъдат колегите от „Обединени патриоти“, които не са участвали в управление реално с министри, и колегите от „Воля“, а Вие – колегите от БСП, просто си решете вътрешните политически проблеми и недейте да ги прехвърляте тук – от парламентарната трибуна, и да говорите за това, което ГЕРБ направи за всичките тези години като управление. Получихме подкрепата за пореден път от над един милион избиратели! Вие това число надали ще можете да го стигнете. Движите се около него, но започвате да падате пак стремглаво надолу. Това, което е изключително важно да се знае: служебният кабинет в момента, нали всички станахме свидетели на офертата, която беше по лота на „Струма“, доколкото си спомням, и знаете ли къде бяха намерени документите, колеги? Знаете ли? В човека, който беше главен секретар на АПИ в управлението на Станишев, на емблемата на БСП! (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Колеги, това е оценителят, в който бяха намерени документите от магистрала „Струма“. И тук мога да Ви кажа, че ще неприятно да получим санкция и да загубим 250 млн. лв. И това е благодарение на Вас, на Вашите кадри, които Вие давате, за да бъдат или оценители, или да участват в управлението през задния вход, от където влязоха в момента в кабинета на проф. Герджиков. Колеги, моля Ви, нека да говорим обективно за нещата! Политическа партия ГЕРБ успя да възстанови доверието в Брюксел. Политическа партия ГЕРБ успя да възстанови еврофондовете, които бяха спрени на правителството Станишев, заради корупция и съмнения за корупция. И госпожа Лили Павлова, и целият й екип, и господин Росен Плевнелиев, и Екатерина Захариева бяха хората, които върнаха доверието и фондовете бяха освободени. Успяхме да направим тези 300 км с европейски пари, а не с парите на българския данъкоплатец. И само да Ви припомня, че когато имахте възможност отново да управлявате със странната коалиция, която си направихте тогава – 2013-2014 г., колеги, забравихте ли, че по магистрала „Струма“, по новата отсечка Вие спряхте да работите? Просто искахте да вземете сигурно комисионните или просто искахте отново да въведете режима: увеличаваме цената, както го направихте за магистрала „Люлин“ в началото, когато имахте възможност да управлявате с кабинета Станишев. Колеги, ние това, което направихме, след като се върна кабинетът Борисов 2, е да можем приоритетно да изградим тази отсечка. Тя беше реализирана и беше пусната с достойния министър Лили Павлова. И Вие нямате никакво право да бъдете съдници! Това, че Вие преживявате катарзис, това, че Вие искате под една или друга форма да се скриете зад някаква сянка, няма никой да Ви го позволи! И от тази парламентарна трибуна: Политическа партия ГЕРБ и народните представители от ГЕРБ, които имат обществената подкрепа, ще продължим да работим само и единствено водени от интереса на българските граждани. Ние ще можем да отчитаме видими резултати, а не като Вас, за които знаем, че при Вас всичко се спира

Заповядайте, господин Стойнев.

тук няма нищо общо БСП, нищо общо предизборната кампания, нищо общо управлението на Станишев или управлението на Орешарски. Тук наистина ние имаме един проблем.

към Стара Загора, в дясната лента е невъзможно да се шофира. Още повече, господин Цветанов, това го питат всички избиратели, че не е нормално, когато тръгваш от Стара Загора към София да не можеш да се качиш на магистрала „Марица“. В крайна сметка нормално е да имаше една детелина. Нормално е също така да има повече включвания в тези магистрали, но е факт, че се строи некачествено. Може би проблемът, именно това да е целта на тази комисия да видим – Вие се хвалите с най-ниската цена. Най-ниската цена води след това до следващи ремонти, ремонти, ремонти… Срамно е, когато откриваш „Марица“ – да пропада, мостовете да не са в ред, да затваряш магистралата. Ние това искаме. Вие не се съобразявате или не навлизайте в този политически сблъсък, защото наистина олеквате. В крайна сметка, Вие сте председател парламентарната група. Благодаря. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Цветанов, и други неща можеше да се кажат от тази трибуна. Можеше да се каже за магистрала „Люлин“ как я откриваха два пъти за пет километра. Два пъти я откриваха – Станишев и министъра на регионалното развитие по това време. И още нещо много важно, господин Цветанов, трябваше да се каже от тази трибуна, че преди втория кабинет на господин Борисов

Да Ви кажа честно – искрено ме забавлява това за лентите. Ако бяхте Вие, щяхте да ги режете през пет метра. Няма смисъл да говорим за ленти! Вие за нашата организационна кондиция не се притеснявайте. Ние сме във възход и работим добре. (Шум и реплики.) Това е наш проблем, с който ние ще се оправим, вътрешнопартиен. Що се отнася до комисионните, както казва Драго, специалист сте, разбирате ги нещата. Аз искам обаче да засегна един много важен въпрос и той е за спрените европейски фондове и как на нас ги спират, на вас ги пускат и че ние сме някаква антиевропейска партия. Уважаеми колеги, ако сме такива, що непрекъснато оферирате Деница Златева да остане във Вашия кабинет и да се занимава именно с европейските въпроси? Заповядайте за дуплика, господин Цветанов. След това – изказване на народния представител Корнелия Нинова.

колеги, що се касае до Деница Златева, ще започна от по-хубавата част – искахме да направим една приемственост. Винаги казваме, че трябва да търсим точки, около които можем да се обединяваме, не да се противопоставяме. И това, което направи господин Борисов, е да може действително да има тази приемственост, защото това е национална кауза и се надявам, че тя е такава и за Вас, защото за нас това е приоритет. Тук не искаме да даваме оценка на госпожа Златева, но искахме да покажем, че действително това е темата, която и Вие в политическите си декларации изразихте публично, че това ще бъде приоритет и ще получи от правителството пълна подкрепа. Това е нещо, около което трябва да се обединим. Явно Вашият подход и манталитет е да можете да рушите, да всявате омраза и да вкарвате разделение. Ние, от парламентарната група на ГЕРБ, искаме страната ни да бъде стабилна, искаме да работим по начин, по който можем да го правим, и сме го доказвали във всичките тези години с подкрепата, която получихме от българските избиратели. Демократичният подход при едни избори е, когато те бъдат спечелени, дадената парламентарна сила да направи съответния кабинет. Утре ще бъде гласуван кабинетът Борисов 3. И аз Ви уверявам, че ще направим всичко възможно да се ограничим от възможността да допускаме Вашите грешки, да допускаме и наши грешки, ако вече сме допускали такива, но днес от тази парламентарна трибуна да се държите по този начин – колеги, това е несериозно! Вие всъщност продължавате да сте още в предизборен период. Изборите минаха. Господин Добрев, Вие забравихте ли, че Вие загубихте бас с мен. Вие си изпълнихте ангажимента и изпратихте подарък в централата на ГЕРБ. Признахте ли го това? Е, за каква кондиция тогава говорите? Нямате кондиция! (Реплики от да спечелите президентските избори и повярвахте, че това е Вашата подкрепа на всички тези български избиратели. Не, не! Никой не иска да се връща БСП на власт (ръкопляскания от дясно), защото всички знаят, че БСП може само да връща страната ни от единствения възможен път – европейския, а Вие сте хората, които искате да ни отклоните от него. Няма да го позволим и с кабинета Борисов 3 ще покажем, че действително страната ни ще бъде пример в Европейския съюз както по политики, така също и с предстоящото председателство, заедно с Естония и с Австрия да направим действително една силна позиция, която България да отстоява и всички ние – народни представители, да се гордеем с това. Тук искам също така да Ви помоля: надяваме се и на Вашата подкрепа, защото знаете, че при разпределението на комисиите дори сме предвидили Вие точно да заемете комисията, която е за европейското председателство и не за това, защото го заслужавате, а защото смятаме, че това е демократичният и цивилизован начин на работа на една парламентарна група, която е част от силната

Бих разделила дискусията на две. Едната – продължаване на лошата практика от Четиридесет и третото народно събрание да ударим дъното с ниско равнище на дискусията, с елементарни примери, с безпринципно противопоставяне, с безпринципно връщане години назад. По тази тема няма да обърна голямо внимание, защото искаме да дадем друго качество на Четиридесет и четвъртото народно събрание, но, разбира се, няма и да я пропусна просто така. Ще припомня само един факт на темата „Комисионни сделки, кой какво направил“. Само едно име ще припомня: Симитли,

спрените еврофондове на БСП и правителството на Станишев, и пусканите на Борисов. Факт – спряха, замразиха плащанията по Програма „Наука“ на Борисов 2. Втори въпрос – пет пъти БСП е управлявала и пет пъти е водела страната до фалит. Правителствата на Бойко Борисов управляваха два пъти и два пъти подадоха оставка.

И вече най-сериозното. Господин Цветанов, страшно съм разочарована, че се връщате към стила от предишни събрания, който стил, за втори път тази седмица казвам, доведе до седем осъдителни присъди в Европа заради негови, издадени от тази трибуна, присъди, и ги плаща целият народ. Казвате, че ние нямаме право в този парламент да бъдем съдници, да имаме позиция, да изразяваме мнение и да искаме комисии. Как да нямаме право, след като сме тук от името на един милион българи?! Казвате: „Не бива да разделяме нацията“. С кое право Вие казвате на тези един милион българи: „Тия, Вашите представители тук вляво, нямат право да говорят?“ Някакво странно раздвоение имате на личността – хем ще обединяваме народа, хем казвате на един милион българи: „Вие – не!“ (Реплика служебният кабинет Герджиков. Хайде да спрем с тази дъвка. Не това, което ние казваме, е важно, не и това, което Вие казвате. Това, което каза господин Герджиков ей тук, е важно. А той каза: „Много пъти съм се чувал и виждал с господин Борисов и нито веднъж с госпожа Нинова от десет години“. Този човек, когато го попитах: „Изнесете истината за дълга на България – от кои банки го взехте, за какви лихви, кога ще го плащаме?“, каза: „Аз не изпълнявам политически поръчки.“ Да информираш обществото какво дължи е политическа поръчка, поискана публично информация от лидер на партия, но когато пращате SMS „Уволни този, щот ме критикува!“, се изпълнява политическата поръчка. Изводът е Ваш. Деница Златева – било приемственост и разбирателство. Това е безпринципност и отстъпление от предизборни ангажименти. Това е статуквото на двадесет и седемте години, за което вече съм имала повод да говоря преди изборите всички един срещу друг със страшна агресия, и винаги в името народа, след изборите – всички вкупом на софрата, включително и моята покана за това най-високо място, срещу народа. На това ли му викате приемственост?! Защо искате да унищожите демократична България, в която има правителство, управляващи и опозиция? Защо искате да унищожите нормалността да има дясно и ляво, за да дадеш алтернатива на хората?! По една-единствена причина: защото усмирихте всички. Защото усмирихте патриотите, защото усмирихте „Воля“ и защото Ви остава единствената алтернатива БСП

Само да уточним нещо много важно – никога, по никакъв повод Парламентарната група на ГЕРБ или ГЕРБ не е разглеждала съвместно управление с БСП (ръкопляскания от ГЕРБ), защото ние не искаме да бъдем с Вашите методи и с вашия стил на работа, а искаме да бъдем демократична партия, да бъдем партия, която спазва европейските принципи, а не това, което Вие обяснявате в студията, и казвате, че сега, в момента, проблемът, който има в БСП, е, че някой всъщност Ви е натискал в началото на консултациите, които се водеха между политическите партии, да участвате в управление с ГЕРБ. Госпожо Нинова,

А това, което имате Вие като обществена подкрепа, ние винаги се отнасяме с уважение и респект към всички български избиратели, независимо за коя партия са гласували, защото това ни е дадено от демокрацията, а не ни е отнето от демокрацията, както Вие го изразявахте в предизборната кампания. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Що се касае до всички тези участия в комисии, госпожо Нинова, ние сме изключително с протегната ръка към всеки един проблем, който можем да решим заедно. И въпреки тази острота, която имате в изказването, въпреки това, че искате да разделяте, да противопоставяте, отново сме с протегната ръка, защото знаем, че всички ние сме част от успеха и развитието на България. Благодаря Ви. (Реплика: „Времето!“ от

моля Ви настоятелно да прекратите прилагането на двоен стандарт при водене на заседанието от Вас. Моля Ви да ограничите правото на господин Цветанов да вика, да назидава, да дава оценки и присъди от трибуната на Народното събрание. Басовете между господин Цветанов и господин Добрев не са обект на парламентарната дейност. В Пазарджик господин Цветанов ми обеща, че ще остана обикновен водач на моторно превозно средство, но, както виждате, сега се срещаме тук. Моля Ви настоятелно! Стряскаме хората. Представете си някоя мила бабичка от Северозапада, която използва възможностите на мултиплекса и гледа или пък се е вслушала в съвета на госпожа Караянчева и е включила мощния си компютър, и чуе тези заплахи?! Ами кокошките й ще спрат да носят. (Оживление.) Моля Ви, господин Главчев, да прекратите и да не толерирате във времето едни за сметка на други. Благодаря. Господин Велков, предлагам Ви след заседанието да разгледаме с Вас видеозаписа и аудиозаписа, и да ми покажете къде толерирам едни за сметка на други.

Свърши секундата и изключвате микрофона. Второ, много строго следите дали ние вземаме правилната процедура, но когато тук станаха да вземат думата вместо да разберем дали човекът е засегнат за това, че сме казали, че седем пъти е осъдена България заради него, той си позволи да говори по теми, които нямат нищо общо, от което да разберем с какво сме го засегнали лично, а не му направихте забележка. Ако сега върнете видеозаписа, вземете стенограмата и прочетете изказването като лично обяснение, ще видите, че там нямаше нищо лично – нито лично, нито обяснение. Много Ви моля,

но все пак си влезте в ролята на председател на Народното събрание, а после в парламентарната си група се дръжте като член на групата на ГЕРБ. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Предлагам, освен на господин Велков, и на Вас, заедно с журналисти да разгледаме видеозаписа. Ако установите нещо такова, аз ще се извиня. В противен случай, ще искам от Вас извинение.

Уважаеми господин Председател, като председател на Народното събрание – най-висшият орган в една парламентарна република, моля да обръщате внимание, когато един милион българи се наричат с качеството „никой“. „никой“. В изказването си господин Цветанов заяви, че никой не желаел БСП да управлява, всъщност да бъде на власт. Това бяха точните думи. Един милион българи пожелаха това нещо и ако за господин Цветанов един милион са „никой“, то за нас тези милион българи са хората, които са ни изпратили тук и хората, чиито интереси защитаваме – не само техните, а и на всички българи. Вие, като председател на Народното събрание, следва да се съобразявате с този факт и да го напомняте, когато някой от трибуната спекулира по този начин. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов. Има ли други процедури, изказвания? Изказване – заповядайте, господин Марешки.

Моля Ви за ред в залата! Ако гледахте внимателно, нямаше да се случи това, което се случва в момента. Щяхте да забележите възпитание, въздържание, не напразно оживление…

Говорим за искането за съставяне на някаква комисия. От изказванията дотук разбрах, че в различните години на управление един е пипал в здравеопазването, друг – в едната магистрала, трети – в третата. Всъщност основното е, че едва ли не само ако се движим по магистралите в някои отсечки, на някои депутати им друса, защото някои се движат по магистралите –повечето българи нямат тази възможност. Ние обаче забелязваме, че освен някакви проблеми в строежите на пътища не по-малки проблеми има в системите на здравеопазването, защото някои хора ги болят главите, и след като ги заболят от друсането, не могат да отидат на лекар, защото им се отказва здравеопазване. Има недостатъчно и ненавременно лекарствоснабдяване. Всички много добре знаете за проблемите в образованието, в пенсионната система и така нататък – да не ги изреждаме. Както се видя, и този спор се опорочи, защото се търсеха по-скоро политически изяви. Не знаех, че така ще протекат и не можах да си подготвя опорки, за да мога да изляза и гръмко да си ги прочета. Призовавам Ви да направим комисия,

Темата е по комисията. Предлагам комисия не по конкретен въпрос, а за целия преход, който да разследва и здравеопазване, образование, пенсионна, съдебна

Ще Ви представя Проекта за решение, внесен от колегите от „БСП за България“. „РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за установяване на пропуските и нарушенията в дейността на Агенция „Пътна инфраструктура“ и бившата Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ при провеждането и изпълнението на процедури по изграждане на магистрали и пътища. Народното събрание, на основание чл. 79, ал. ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Създава Временна комисия за установяване на пропуските и нарушенията в дейността на Агенция „Пътна инфраструктура“ и бившата Национална компания „Стратегически и инфраструктурни проекти“ при провеждането и изпълнението на процедури по изграждане на магистрали и пътища. 2. Временната комисия следва да се запознае с информацията и сигналите за некачествено извършени строително-монтажни работи при изграждане на магистралите „Марица“, „Тракия“ и „Струма“ и за спазването на гаранционните срокове, фиксирани в договорите за изпълнение, съгласно Закона за устройство на територията. 3. Временната комисия извършва проверка на договорите за текущо поддържане на републиканската пътна мрежа и възлагани ли са по тях строително-монтажни дейности в нарушение на Закона за пътищата и Закона за устройство на територията. 4. Временната комисия да установи съществуват ли практики, към вече сключени договори, в предмета на същите да се включват нови етапи и участъци, които по същество са нови строителни обекти и следва да са предмет на самостоятелно възлагане и има ли нарушения при избора на подизпълнители и доставчици, без наличие на одобрени работни проекти. Временната комисия изготвя доклад за резултатите от работата, направените констатации, установени нарушения и предложения за предприемане на съответни мерки от отговорните институции. 6. Временната комисия се създава на паритетен принцип – по двама народни представители от всяка парламентарна група. … 8. Временната комисия се създава за срок от 3 месеца.“ Гласуваме тази част на Проекта. Ако народното представителство реши да се създаде такава Комисия, ще преминем към избор на ръководство и състав на Временната комисия, което е т. 7 от предложението. Моля, гласувайте за създаване или не на така предложената Комисия.

Предложението е отхвърлено. Преминаваме към следващата точка: Изслушване на служебния министър-председател